Jaz bi vendarle še enkrat poudaril, da gre tukaj za upravni postopek, se pravi, gre za odmero davka v posebno hudih primerih. Omenjeni so bili kurji tatovi. Saj smo imeli poročilo Finančne uprave, tiskovno konferenco, kjer se je ugotovilo, da je bilo tega približno za 20 ton,

oziroma govorimo o cisternah. Tu ne gre za to, da bo imel nekdo eno škatlo ali pa eno šteko cigaret. Tu gre za velike količine, gre za posebna tveganja, ker šele v tem primeru dosežete tiste meje, ki so predvidene za posebno hude prekrške. To bi vseeno izpostavil. Druga zadeva, kar se tiče trajnosti mandatov. Tu pa dve stvari. Prva stvar je ta, da noben mandat ni trajen. Gre za notranje organizacijske enote, vsi ti so ocenjevani najmanj enkrat letno in ugotovi se potem na Potem je bilo omenjeno, da zdaj te iste, ki jih bo nekdo nastavil, sicer ne vem, kam točno ste merili, ker tudi v tisti rešitvi, ki ste jo vi predstavili, ni šlo za mandate nekoga, ki je vodja preiskovalnega oddelka ali pa šef GFU ali kaj takega. Tu je šlo pač za lokalne finančne urade in mi smo za te povedali, da gre za notranje organizacijske enote in podobno kot v vseh ostalih inšpekcijah, v vseh ostalih službah, ki delajo na področju upravnega postopka, postopka, je rešitev, kot jo predlagamo, primerna. Ko ste jo sami predlagali v začetku leta, smo jo ocenili kot neprimerno, ker v tem primeru bi pa res lahko prišlo do takih posegov in ne stojimo za tem oziroma jaz imam stališče, da se, ne glede na to, kdo vlada, katerakoli vlada je, ne sme vtikati nižje od tistega, kar ji gre, gre pa samo do vrha, ko se nekoga imenuje, od tam dol pa mora funkcionirati stroka. Naprej je bilo rečeno, bile so neke insinuacije, kam je šlo, vemo, kam je šlo. Če karkoli veste,

pa tožilka to prepozno vloži in primer pade. Tako da, ne vi o tem, kako je potrebno zadeve prijaviti, ker vemo, če prijaviš napačnega, zadeva pade.

Zakaj želite en organ, ki je že tako ali tako manj nadzorovan, kot sta policija in Sova, kjer imamo tukaj v parlamentu komisijo, ki to nadzoruje, podvrženi so tudi drugim nadzorom, vi pa želite dati Fursu neke možnosti, da bodo na avtomobile, na tovornjake, kamorkoli že dajali neke sledilne naprave. To je tisto, kar sem jaz izpostavil kot problematično, ker lahko pride do zlorab. Ker v parlamentu pa ni komisije, kot je Knovs za Sovo, OVSE in policijo, ki bi lahko šla na Furs in zahtevala vpogled v to, komu ste sledili. Dajte potem sprejeti,da pa je Komisija za nadzor javnih financ tista, ki lahko kadarkoli pride na Furs in zahteva vpogled v vse te odredbe, ki jih je podpisal direktor Fursa oziroma kdorkoli že tam. Ste pripravljeni sprejeti vsaj to, da bi imeli vsaj tak nadzor, da lahko pride parlamentarna komisija tja in zahteva vpogled v to, komu ste sledili? Brez odredbe sodišča. Če niti tega niste pripravljeni, potem se ve, kam pes taco moli.

Nič. Uprava je še vedno ista, kot je bila, pa je bil v Italiji to velik škandal in se v Italiji to preiskuje. Pri nas pa Nada Drobne Popovič, sveta krava.

Če govorimo o zabojniku tobaka, tistemu zabojniku tobaka vi ne morete prisluškovati, ampak sedite blagu od točke A do točke B. Če je pisalo, da je šlo blago, cel zabojnik tobaka čez mejo in se v okviru tega ugotovi, da se je blago preusmerilo drugam, na ozemlje Republike Slovenije, potem se gre naprej v ugotavljanje v okviru upravnega postopka, ali je prišlo do utaje dajatev. Če gre blago čez mejo, se v istem trenutku podatki izbrišejo.

Jaz govorim o možnih zlorabah. Marsikateri zakon predvidi možne zlorabe in da noter varovalke. Ko se je pisal zakon o Sovi, ko se je pisal Zakon o policiji, so bile predvidene možne zlorabe. Zakaj? Zato, ker so dali noter člen, kdo vse je pristojen za nadzor. Tukaj pa zunanjega nadzora ne bo. In za to gre. Jaz vem, da ne morete prisluškovati cigaretam. Vem pa tudi, da cigarete ne hodijo same po cesti.

se bom osredotočiti na materijo in ne bom imenoval oziroma se bom skušal oddaljiti od kakšnih oseb. Poglejte, sledenje je dejstvo.

Temu se ne moremo izogniti. Saj vsi veste, sledi nam Google, sledi nam Home, Alexa in ne vem še kdo. Ampak vprašanje je, kdaj se ti tega sledenja zavedaš oziroma kje je ta meja, ko je sledenje dovoljeno brez tvojega vedenja.

Moram reči, da sem zdaj spoznal dve stvari. Če se zdaj dotaknemo dejansko tega sledenja blagu. Kolegica iz Svobode je bila zelo jezna, da nam določene stvari niso jasne. Tukaj govorimo samo o tobaku. Zdaj, mi govorimo o trošarinah, se pravi o prekrških iz naslova trošarin, carin in DDV.

sploh kar se tičeizvajanja državnega sekretarja. Državni sekretar je večkrat ponovil, da se bo sledenje blagu uporabljalo v posebno težkih primerih teh finančnih malverzacij. Potem sem malo zastrigel z ušesi, kaj zdaj to pravzaprav je in sem našel tale 100. člen o finančni preiskavi. Za najtežje kršitve predpisov o obdavčenju se štejejo predvsem kršitve, ki so glede na svojo težo v davčnem predpisu opredeljene kot hujši davčni prekrški. Sliši se hudo, ampak potem, ko potegneš

Jaz priznam, bil sem podjetnik, mislim, da sem delal pošteno, ampak če to temeljito preberem, po moje bi se kje nezavedno tudi našel v tem, žal, nezavedno. Ko to gledaš,

večkrat je bilo ponovljeno, blago se ne vozi samo, zaenkrat še ne. Veliko dejavnosti, recimo, če govorimo, ne vem, prevoz goriva, raznoraznega blaga, cigaret, alkohola, glejte, ne gre vse v kontejnerjih. V veliko primerih mora šofer vedeti, kaj je naložil. Poznamo zgodbe, lahko rečemo, na mesečni ravni, ko kakšnega šoferja ustavijo in mu najdejo na kamionu. On mora vedeti, kaj vozi.

ne, dela davčni prekršek, ampak mi bomo sicer sledili avtu. Vi ugotovite, da se to ponavlja, ga začnete slediti oziroma sledite blagu, ampak sledite pa človeku. Nekdo to pelje,

se strinjam, tudi sledenje je potrebno, ampak ne more se pa tako, kot piše tukaj v tem 18.a členu zakona, da pač nek uradnik na podlagi oziroma po neki utemeljitvi na odobritev predstojnika začne slediti blagu. to je po mojem mnenju premajhna varovalka, da se tega ne bi izrabljalo. Pa če bom še mogoče malo aktualen ali pa mogoče malo zabaven, je ravno sezona kuhanja žganja. Marsikdo se lahko po vašem izogiba plačilu trošarine, kuha žganje, vi lahko temu blagu potem sledite, se pravi na njegov avto daste sledilno napravo in vidite, kam on to vozi. Mislim, to je zelo karikirano, ampak po zakonodaji, kolikor jo berem, ne gre za velike zgodbe, lahko nekega manjšega prestopnika, ki seveda je prav, da se razumemo, je prav, da plača, kar je potrebno plačati državi, ampak mislim, da se tukaj malo zamegljujejo zadeve in se hoče to malo poenostaviti, kako je to res namenjeno nekim velikim kriminalnim združbam, ampak če bereš dikcijo zakona, se lahko v njej najde še marsikdo drug oziroma praktično vsak državljan. Jaz tega zakona prav zagotovo ne bom podprl. Pričakoval bi, da bo ta del, kar se sledenja tiče, veliko bolj dodelan, veliko bolj določen, predvsem pa to, kar so kolegi že rekli, vsi so ponavljali, sodišče mora odrejati, komu se lahko sledi. Ne more se nek uradnik na Fursu, z vsemdolžnim spoštovanjem, jaz prej omenil, da sem bil podjetnik, imam [z njimi] dobre izkušnje, tudi kakšno napako, ki sem jo tukaj naredil, sem dobil opozorilo, sem rešil, vse okej, ampak ne more se nek uradnik odločati, komu bo sledil.

MEIRA HOT: Hvala lepa in hvala, da ste se držali vsebine, niste omenjali oseb, kar zelo cenim. Kot zadnja ima besedo kolegica Monika Pekošak. Izvolite. Hvala lepa. Strinjam se s tem, da je treba v tej državi marsikaj urediti in se z marsičem ukvarjati, dejstvo pa je tudi to, da se je potrebno začeti ukvarjati in urejati zadeve točno na tem področju, ki ga obravnavamo danes. Danes tako dokazujemo prav to, saj sprejemamo zakonske spremembe za to, da se bo povečalo, povečalo, izboljšalo učinkovito delovanje Fursa in ravno večja učinkovitost je tisto, kar si ljudje in tudi vsi mi tukaj želimo za naše javne službe. Danes smo že večkrat ponovili, da bo imel Furs pri opravljanju finančnih preiskav možnost pridobivati podatke o položaju in gibanju blaga. Zakaj se bo namestilo to sledenje? Zato, da se bodo odkrivale različne nezakonite prakse, kot recimo nezakonita proizvodnja trošarinskih izdelkov. Ravno ta nezakonita proizvodnja škoduje vsem nam, škoduje proračunu. Zakaj je ta ukrep potreben? Slovenija je majhna država, ki jo tranzitno prečka veliko blaga z vzhoda. Državo prečkajo različne sumljive pošiljke blaga, za katere je končna destinacija vprašljiva. To blago, ki prečka našo državo, je večkrat pod nadzorom tudi drugih finančnih uprav naših sosednjih držav in ko nas te zaprosijo za pomoč pri nadzoru oziroma za sodelovanje, mi teh informacij nimamo. V tujini finančne uprave to metodo že uporabljajo in ta ukrep se bo uporabljal le, kadar se ne bo dalo učinkovito ugotoviti končne lokacije tovornega vozila z drugimi pooblastili. Torej, ponavljam, razlog je lažji nadzor nezakonitih pošiljk, drugi razlog pa je lažje odkrivanje končne lokacije blaga. Recimo, problem je tovornjak s tobačnimi listi, kjer je v dokumentih napisano, da bo samo prečkal Slovenijo, na koncu pa ne gre iz Evropske unije. Na območju Evropske unije se potem ti listi predelajo v tobačne izdelke, namenjene kajenju. Zakaj torej slediti pošiljki v takem primeru? Ker tobačni listi niso obremenjeni s trošarinami, rezan tobak in drugi tobačni izdelki pa so. Tako se torej da izogniti plačilu trošarin. Ponavljam, kar je bilo tolikokrat povedano. Ta ukrep ne bo zadeval blaga, za katerega ni suma, da ne gre na pravo mesto, se pravi, ukrep je namenjen blagu, s katerim se lahko špekulira. V preteklosti se je v Slovenijo tako pripeljalo kar 20 ton nezakonito prodanega blaga oziroma tobaka in za ta tobak se ne ve, od kod izhaja, kako je pripravljen, kar predstavlja veliko tveganje za zdravje ljudi in okolja. V to skupino blaga, kjer se da največ in v resnici najbolj špekulirati, spadajo poleg tobaka tudi mazalna olja in alkohol. S tem načinom sledenja se bo prej prišlo do takih skladišč spornega blaga in se preprečilo, da tako blago vstopa na naš trg. Namen torej ni slediti voznikom, osebam, ampak je namen slediti blagu, kar pomeni, da se prepovedano blago ne sprosti na trg. Sledenje bo izključno, kot smo slišali, v primeru finančne preiskave in to samo tistemu, čemur se sledi, in samo v primeru, če drugi ukrepi ne bodo dovolj učinkoviti. Nihče tega ne more odrediti kar tako. In še dodaten ukrep, podatke se bo brisalo v desetih dneh. Ne vem, koga se s preprečevanjem sprejetja tega zakona tu ščiti. Tistim, ki delajo jasno in transparentno, Furs ne bo podal tega ukrepa, ne bo imel podlage. Glede na to, da je bilo ugotovljeno, da je Slovenija predvsem zaradi slabe zakonodaje postala nek vir tobačnih izdelkov v drugih članicah, se mi zdaj poraja vprašanje. Ali si morda nekateri tukaj res ne želimo, da se ta postopek uredi tako,kot ga imamo v Evropski uniji oziroma da se ga zavlačuje? Zelo radi se zgledujemo po Evropski uniji. Prej je kolega naštel vse dobre prakse v Avstriji, Italiji, na Češkem, v Franciji. Tudi revizijska hiša KPMG je v letnem poročilu o uporabi nezakonitih cigaret za leto 2021 ugotovila, da ima Slovenija delež nezakonite porabe kar 8 %. Recimo, Francija je na podlagi porasta nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki samo v prvih desetih mesecih zasegla 600 ton tobaka, to področje je uvrstila med prednostne naloge ter sprejela poseben program za boj proti trgovini s tobakom za leta od 2023 Iz programa izhaja predvsem, da so glede na statistiko naši podatki zasegov tobaka za vodne pipe primerljivi s francoskimi. Francozi so v letošnjem letu zasegli 39 ton, Slovenija pa 20 ton tobaka za vodne pipe. Očitno nas dobre prakse Evropske unije ne zanimajo, kar pomeni, da puščamo vrata odprta in da smo v Sloveniji dobra ciljna točka, kjer lahko vse to blago konča. In mene še vedno zanimajo številke, kot je že navedla kolegica, potencialna škoda je 11 milijonov evrov trošarin in 3 milijone DDV. Ne vem, komu se Ministrstvo za finance maščuje, če bolj učinkovito pobere davke. Iz vseh naštetih razlogov bom ta zakon podprla. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Ugotavljam, da je še interes za razpravo, zato odpiram prijave. Izvolite. Prosim za prijavo.

Vsekakor pa je problem, da predlagate nekaj, kar bi se uporabljalo brez odredbe sodišča in to pomeni, kot posledico, tudi brez nadzora Komisije za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Kar po domače pomeni, prevod v slovenščino, da bi se uporabljalo brez pravega nadzora. Vsaka taka stvar se zlorabi, prej ali slej se zlorabi. Odhod vaše notranje ministrice je živ dokaz za to, da je ta vlada še kako nagnjena k vsem možnim zlorabam in tudi stranpotem prava. To seveda govori kot argument za to, da se take rešitve brez nadzora ne sme sprejeti. Nadzor je tukaj bistven. Najbolj v oči bode primerjava, ko ves čas govorite blago, blago, kot da se blago samo sprehaja po Sloveniji. Šlo bi za tovornjake, ki bi se prevažali, tovornjak vemo, da ima najmanj enega šoferja, ali pa kakšno drugo vozilo, kar seveda pomeni, da gre tudi hkrati za sledenje ljudem. Zdaj pa bi vas malo spomnil, zmeraj je dobro v Sloveniji malo osvežiti spomin, zlasti kolegom na levi strani političnega prostora, bil nekaj let nazaj nek podoben predlog, ki je bil v zvezi s terorizmom, da bi bilo samo in izključno v primeru utemeljenega suma terorizma na podoben način, kot ga vi predlagate, dopustna uporaba posebnih metod in sredstev, se pravi tajnega sledenja in je bil vik in krik z leve do neba. Danes pa vi to predlagate za slovenske podjetnike. Če naredimo iz tega logičen sklep, za vas so slovenski podjetniki očitno hujši sovražnik kot mednarodni teroristi. Gospe in gospodje, tega, kar vi predlagate, v nobenem primeru ne bom sprejel. Vsekakor bom podprl oba predlagana amandmaja SDS. Če pa ne bosta izglasovana, bom seveda glasoval proti.

Ne vem, zakaj se ne poslužujete teh določenih podatkov, ki jih imajo logistična podjetja, in pa potem, da kontrolira carina v samih lukah in podobnih logističnih centrih,

Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 14. člen ter amandma Poslanske skupine SDS. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložil poslanec Jože Tanko. Predlog zakona je na 6. seji 2. decembra 2022 obravnaval Odbor za finance kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo mag. Franc Props. Izvolite.

Spoštovani predlagatelj je zelo podoben predlog zakona vložil že v maju 2019. Vmes je preteklo nekaj časa, od tega je bila dve leti na oblasti stranka, ki ji pripada, SDS, ki je vodila finančno ministrstvo. Z nastopom sedanje vlade in tega sklica parlamenta, pa smo zakon ponovno dobili na mizo. Predlagatelj verjetno pozna razloge, zakaj v času prejšnje vlade te materije ni poskusil urediti. Je pa konec leta 2019, ko na oblasti ni bila SDS, Državni zbor sprejel Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki je na podlagi odločbe Ustavnega sodišča številka U-I-295/13 dne 19. 10. 2016 uredil sodno varstvo nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Izvajanje tega zakona je Ustavno sodišče na podlagi vloženih zahtev za presojo ustavnosti s strani Banke Slovenije in Državnega sveta ter vloženih pobud na seji dne 5. 3. 2020 začasno zadržalo. Ustavno sodišče je potem obravnavo zadeve v januarju 2021 prekinilo in Sodišču Evropske unije predložilo v predhodno odločanje osem vprašanj glede razlage posameznih določb pravnih aktov Evropske unije, ki se navezujejo na urejanje obravnavane problematike. Če bi trenutno obravnavani predlog zakona sprejeli, bi v pravnem sistemu obstajali dve različni pravni podlagi, ki bi omogočali poplačilo nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti

čemer se ta koncept ureditve v bistvenem razlikuje od tako imenovanega izvensodnega varstva po zakonu, ki je bil sprejet leta 2019. Glede na to, da do odločitev Ustavnega sodišča glede ustavnosti posameznih določb zakona, sprejetega konec leta 2019, še ni prišlo in ker se ne strinjamo s temeljnimi rešitvami v predlaganem zakonu, smo na odboru glasovali proti. HOT: Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Jože Tanko. Izvolite! Hvala lepa za besedo in vsem lep pozdrav! Konec leta 2013 in konec leta 2014 so bili izpeljani ukrepi, s katerimi se je na podlagi državne dokapitalizacije in istočasne razlastitve delničarjev bank in lastnikov podrejenih vrednostnih papirjev pristopilo k sanaciji našega bančnega sistema. Luknja v naših bankah je bila le v manjši meri posledica svetovne finančne krize. Pretežno je nastala zaradi pretirane ekspanzionistične politike naših bank in želje po finančnem prevladovanju na Balkanu ter zaradi pokrivanja slabih naložbenih politik s podeljevanjem slabo zavarovanih kreditov izbranim poslovnim subjektom. Tedanji guverner Marko Kranjec je na zaprtih sejah Državnega zbora zagotavljal, da je naš bančni sistem dovolj robusten in stabilen in da se težav, torej krize, ne pričakuje. Zgodilo se je drugače. Nekatere države, ki so finančno bolj zabredle, so morale sprejeti težke pogoje evropske trojke, druge, ki so ocenile, da razmere lahko uredijo same, so se tega tudi same lotile. Španija, Nizozemska in Avstrija so se sanacije lotile same. Tudi Slovenija. Španija je marca 2013 sama sanirala oziroma dokapitalizirala štiri banke, pri čemer je že nekaj mesecev kasneje imetnikom podrejencev plačala med 85 in 89 % knjigovodske vrednosti obveznic. Po tožbi več razlaščencev ene od saniranih bank, banke Bankia, je špansko sodišče odločilo, da mora banka odkupiti delnice po nakupni vrednosti in plačati zamudne obresti. To se je zgodilo še istega leta, torej 2013, denar je zagotovila država. Podobno se je zgodilo na Nizozemskem v primeru sanacije banke SNS Reaal. Že julija 2013 je bilo razlaščencem ponujeno poplačilo glavnice z 2-odstotnimi obrestmi. Tudi tu je denar zagotovila država. Nekaj podobnega se je zgodilo v Avstriji pri sanaciji Hypo Alpe Adria Bank. Sicer je trajalo nekoliko dlje, a že leta 2016 je bil dosežen dogovor z razlaščenci poplačilu navadnih upnikov in 46-odstotnem poplačilu tako imenovanih podrejenih upnikov. Poplačilo v višini cirka 10 milijard evrov so zagotovile Heta, ki je nastala iz Alpe Adria Bank, dežela Koroška in večino Republika Avstrija. Tako so ravnale jedrne države Evropske unije. V kratkem času po razlastitvi so skoraj v celoti poplačale za nič odgovorne razlaščence. Kaj pa pri nas? Najprej smo na osnovi pritožbe razlaščencev tri leta čakali na odločbo Ustavnega sodišča, ki je bila sprejeta oktobra 2016, potem še več kot tri leta na zakon, ki je bil sprejet decembra 2019, v katerega je bilo zavestno oziroma načrtno vnesenih več rešitev, zaradi katerih so bile ob sprejemanju zakona napovedane zahteve za presojo ustavnosti. Te so se dejansko tudi zgodile. In zdaj že spet tri leta čakamo na odločbo Ustavnega sodišča in najbrž po odločbi spet tri leta na sanacijski zakon. Medtem ko sta jedrni državi, Kraljevina Španija in Nizozemska, razlaščence poplačali že pred skoraj desetimi leti, Republika Avstrija pa pred šestimi, se v Sloveniji na severu Balkana še kar zavlačuje. Ja, Karavanke so kar visoka pregrada, tudi politična, in odnos do državljanov je tam popolnoma drugačen,kot ga pri nas prakticirajo levičarski politiki vseh barvnih nians. Naj ob tem še povem, da je celjsko sodišče dvema razlaščencema iz Celja, šlo naj bi za sodno-odvetniški par, že leta 2019 določilo izplačilo 1,1 milijona vplačane glavnice z zamudnimi obrestmi, ki so znašale 400 tisoč evrov. To je bilo odločeno na isti način, kot se je zgodilo v primeru španske banke Bankie. Bojda naj bi bila ta vlagatelja tudi nepoučena. Torej, pri nas imamo sodno prakso in prav bi bilo, da se ji sledi tudi v primeru ostalih več kot 100 tisočih razlaščencev oziroma nacionalizirancev. Mislim, da to ne bi smel biti problem, saj imate vsi polna usta pravne države in enake obravnave. Saj drži to, ne? Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvolite.

Poslanec Jože Tanko je že večkrat predlagal sprejetje zakona, s katerim bi izplačali odškodnino oziroma sklenili poravnavo z razlaščenimi nekdanjimi imetniki podrejenih obveznic bank. Ta zakon je zdaj vložil ponovno, ker enak predlog v prejšnjem mandatu ni končal obravnave zaradi izteka mandata Državnega zbora. Cilj predloga je povrnitev sredstev vlagateljem v tako imenovane kvalificirane obveznosti bank, bolj znane pod imenom podrejene obveznice. Če bi bil zakon sprejet, bi fizičnim osebam v skladu z zakonsko določeno shemo povrnili sredstva, ki so jih izgubili, ko so se pred desetletjem sprejemali ukrepi za reševanje bank. Zakonski predlog predvideva dva tipa upravičencev do povračila. Vlagatelje v papirje NLB in NKBM bi obravnavali kot delničarje in jim dodelili do 10 tisoč evrov povračila vlagateljev, papirje ostalih bank, ki so bile deležne reševanja, pa bi obravnavali kot imetnike bančnih depozitov in jim priznali do sto tisoč evrov povračila sredstev. V obeh primerih bi vlagateljem pripadale še 2-odstotne obresti, sredstva pa bi se izplačala iz državnega proračuna in brez posebne vloge upravičenca. Medtem je zakon o postopkih pravnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki je bil sprejet v prejšnjem mandatu, mimogrede smo ga Socialni demokrati tudi takrat podprli, še vedno v presoji Ustavnega sodišča. Ta zakon poskuša rešiti dejanski problem, da razlaščeni vlagatelji niso imeli pravice do sodnega varstva, ne pa golo dejstvo, da so prostovoljno vložili svoj denar v investicijo, ki se je izkazala za ekonomsko neupravičeno. Glede odškodninske odgovornosti države je Ustavno sodišče že presodilo, da država ni dolžna povrniti škode v neuspešnih poslovnih odločitvah. Glede na to, da Ustavno sodišče še presoja veljavnost zakona, ni smiselno sprejemati parcialnih rešitev zgolj za nekatere skupine prizadetih. Prav tako še ni jasno, ali odškodninska odgovornost, če ta obstaja, pade na državo ali na Banko Slovenije, ki je izrekla ukrepe, zaradi katerih so bile naložbe prizadetih razvrednotene. In še najpomembnejše, z ničimer ni dokazano, da je vsak mali vlagatelj tudi nepoučen ali zaveden. Če povedanemu dodamo še finančne posledice za državni proračun, ki že po oceni predlagatelja presega 370 milijonov evrov, je jasno, da zakon ne more dobiti podpore matičnega delovnega telesa, ki je predlog ocenil za neprimernega za nadaljnjo obravnavo. Ta odločitev ima tudi našo podporo. V Poslanski skupini Socialnih demokratov pa upamo, da bo s končano ustavno presojo končno omogočeno sodno varstvo vlagateljev, da bi se spori lahko razrešili pred pristojnim sodiščem in ne v Državnem zboru. Hvala. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. V skladu z razlago Komisije za poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 5. sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 13.10. Hvala lepa. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora in prehajamo na glasovanja zbora o predlogih odločitev. Glasovanje bomo opravili po naslednjem vrstnem redu: 6., 4., 2., 5., 7., 8., 10., 11. in 1. točka dnevnega reda. Prosim vas, da pred glasovanjem preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo sprekinjeno6. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o varstvu osebnih podatkov v okviru rednega postopka. Odločamo o vloženih amandmajih. Odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. decembra. Najprej odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, k 13. členu. Glasujemo.

Odločamo o amandmaju Poslanske skupine SDS k 79. členu. Glasujemo.

Odločamo še o amandmaju Poslanske skupine SDS k 14. členu. Glasujemo.

Najprej odločamo o amandmaju poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica, k 13. členu. Glasujemo.

Zaključili smo z odločanjem o amandmajih in s tem zaključujem tudi drugo obravnavo predloga zakona. Ker so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini členov dopolnjenega predloga zakona in ker je predlagatelj predloga zakona v uvodni obrazložitvi predlagal, da zbor na podlagi prvega odstavka 138. člena Poslovnika zbora še na tej seji opravi tretjo obravnavo predloga zakona, prehajamo na odločanje o tem predlogu, to se pravi, da na tej seji opravimo tretjo obravnavo. Sklep ne bo sprejet, če mu bo nasprotovala več kot tretjina navzočih poslancev.

Ugotavljam torej, da je zbor v drugi obravnavi sprejel amandmaje k 13., 20., 22., 68. in 122. členu dopolnjenega predloga zakona. Na podlagi tretjega odstavka 138. člena Poslovnika sprašujem kvalificirane predlagatelje, ali nameravajo k tem členom vložiti amandmaje?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 Obveščam vas, da me Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma Državnega zbora v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji k prehodni in končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč v okviru nujnega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini v okviru skrajšanega postopka. Ker k dopolnjenemu predlogu zakona amandmaji niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.Navzočih

Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo sprekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku v okviru rednega postopka. V drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi, v okviru rednega postopka. Najprej odločamo o vloženih amandmajih in odločanje bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 14. decembra. Odločamo o amandmaju Poslanske skupine NSi za novi 13.a člen. Glasujemo.

Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi amandmaja k dopolnjenemu predlogu zakona nista bila sprejeta, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Ste dvignili roko, gospod Baković? Izvolite, kaj pa imate?

Hvala lepa, spoštovana predsednica. Socialni demokrati smo že v prvem branju tega zakona opozorili na situacijo, ki opredeljuje uporabo tehničnih sredstev za spremljanje prevoza blaga. Smo mnenja, da gre za ukrep, ki je lahko pravno zelo vprašljiv in temu so se nekako pridružili tudi nekateri ali pa kar nekaj pravnih strokovnjakov in drugih strokovnjakov. Pa da ne bom narobe razumljen, ne gre toliko za uporabo te metode kot take, temveč za to, kdo to odreja in kdo to nadzira. Odreja predstojnik organa, nadzira pa pravzaprav nihče in to je na nek način seveda tudi problematično. Poglejte, v našo državo, skozi našo državo poleg trošarinskega blaga prihajajo tudi druge stvari, prepovedana droga, orožje. Zato organi pregona potrebujejo odredbo, imajo tudi nadzor glede tega in poglejte, ko se spremlja drogo, se seveda spremlja tudi osebo, ni pa nujno. Ta oseba je storilec kaznivega dejanja. Dajmo se samo vprašati, kako je z osebo, ki vozi trošarinsko blago in potem naredi prekršek. Ravno tako je v prekršku in tukaj se nam zadeve zdijo sporne. Zaradi tega Socialni demokrati tega ne bomo podprli in se bomo vzdržali. Hvala lepa.

Glede na to, da naš amandma ni bil sprejet, bomo glasovali proti. Z amandmajem smo želeli vsaj to, da bi se uveljavitev določb za sporno tajno sledenje blagu, beri tudi ljudem, tudi ljudem, zamaknila do datuma 1. 1. 2024, v tem času pa bi zakon novelirali v skladu z določbami slovenske ustave. Temu niste prisluhnili in ko sem v razpravi o amandmajih argumentiral naš predlog amandmaja, sem povedal, da ima seveda opozicija nalogo, da na nek način nadzira slabe

ostre kritike splošne javnosti, strokovne javnosti, celo državnih institucij, državnih institucij, na primer informacijske pooblaščenke. Vlada pravi, da se ne bo sledilo ljudem, ampak zgolj blagu. Ja, morda, če bo šlo za dostavo blaga z droni ali brezpilotnimi avioni, drugače pa sem prepričan, sicer nimam podatkov, da gre večina tega blaga

In kako bo zadeva v praksi delovala? Sledilno napravo bodo inšpektorji in cariniki lahko namestili na zunanjo stran vozila, če bo tako odločila pooblaščena oseba Fursa, in kot pravijo na Fursu, je tajno sledenje brez sodne odredbe njihov predlog, pri čemer se jim ne zdi nič spornega, saj bodo sledili blagu in ne voznikom oziroma ljudem. Glejte, to je za osnovno šolo ali pa za vrtec. Ne zavajati ljudi. Če ste zato tukaj, da zavajate ljudi, zaslužite še hujšo kritiko. Ta zakon je treba zavreči, temu zakonu je potrebno nasprotovati in smo za to, da naredimo nov zakon, ki bo v skladu s slovensko ustavo. Nič nimamo proti tajnemu sledenju blagu, ampak pozor, to mora biti izključno na podlagi sodne odredbe. Tako do nedavnega generalni direktor Fursa, mag. Ivan Simič, ki pa ga niste odstavili, ampak je šel kar sam. Hvala.

Tisto, kar bi moralo biti v interesu vseh je, da zagotovimo primerljivo ureditev, se pravi, da bi lahko sodišče izdajalo takšne odločbe, ki bi dovolile to sledenje, predvsem pa moramo razmišljati o tem, da če bo Finančna uprava lovila kriminalce oziroma tiste, ki zlorabljajo carinske postopke in po domače rečeno švercajo, da ne bodo imeli ti možnosti se pritožiti na sodišča in zaradi pomanjkljivih ukrepov, kot je premestitev, popolna premestitev pristojnosti zgolj na Finančno upravo oziroma na njenega načelnika, bi morali to preprečiti. Verjetno si nihče od nas ne želi, da bi bili tisti, ki tihotapijo ali kakorkoli izigravajo carinsko in davčno zakonodajo, zaradi pomanjkljive varovalke v zakonu na koncu na sodiščih uspešni in bi s svojimi dejanji tudi odpeljali brez problemov. Druge stvari v zakonu so po naši oceni neproblematične, samo vprašanje sledenja blagu je pa nekaj, kar postavlja več ne samo načelnih, ampak tudi drugih pravnih vprašanj in iz tega vidika ga v Levici ne moremo podpreti.

Gre dejansko za nevarno potezo in če vam je za vladavino prava, če vam je res za demokracijo in pravno državo, kar iz vaših ust velikokrat slišim, ne samo v Sloveniji, celo na mednarodnem parketu

Hvala, predsednica. Nobeno blago se ne premika samo. Da se blago premakne, je potrebno, da ga premakne oseba. Osebi lahko v Sloveniji sledijo varnostno-obveščevalne službe, osebi lahko sledi Sova, lahko ji sledi policija. Ampak tisto, kar je najbolj bistveno, je, da zakonodaja v tem primeru nekako nastavlja preprečevanje zlorab. Kako? Da je za sledenje osebam potrebna odredba, bodisi sodišča bodisi direktorja Sove. To je prva varovalka. Druga varovalka je, da je v Državnem zboru komisija, ki lahko kadarkoli napovedano ali nenapovedano gre na obveščevalno-varnostne službe in preveri te odredbe, to je eno. Tukaj pa ni nobene varovalke, nimamo ne odredbe sodišča, niti niste hkrati prinesli recimo zakona, ki bi omogočal vsaj Komisiji za nadzor javnih financ, da bi lahko šla kadarkoli na Furs in pogledala te odredbe oziroma komu vse se je to namestilo. Zaradi tega, ker ta zakon omogoča zlorabe, da se bo pod krinko sledenja blagu sledilo posameznim osebam, bom glasoval proti, ker samo glas proti je glas proti, če bi bil vzdržan, ne bi bil proti, ampak bi bil na strani večine.

dopustna samo pod posebnimi pogoji, med katerimi sta ustrezna odredba in seveda ustrezen nadzor. Rešitev, kot jo predlaga vlada gospoda Goloba zdaj v tem zakonu, pa je v nasprotju z obema temeljnima principoma. Ni ustrezne odredbe in ni nobenega ustreznega nadzora. To se pravi, v končni fazi lahko pomeni taka rešitev, da se neomejeno, pod izgovorom, da se sledi blagu, sledi komurkoli v Sloveniji, slovenskemu državljanu na ozemlju Republike Slovenije brez ustrezne odredbe sodišča in brez ustreznega nadzora tistih, ki so po pravnem redu za to pristojni. To je popolnoma nedopustno in je tudi očitno v neskladju z Ustavo. Zaradi tega ni zadosti vzdržati se pri tem zakonu, potrebno je glasovati proti in sam bom odločno proti, kajti zavedajte se, kdor bo glasoval za ta zakon ali se pri njem vzdržal, bi vas spomnil na zgodbo, ki je stara nekaj let, ko je neka druga vlada predlagala podobno rešitev izjemoma samo takrat, ko bi šlo za utemeljen sum mednarodnega terorizma, pa je bil takrat z leve neskončen vik in krik o kršitvi človekovih pravic. Danes vi to isto predlagate še v mnogo hujši obliki za slovenske podjetnike, v končni fazi celo za vse Slovence, odvisno, kako se potem to tolmači, kar pomeni, da so očitno za tiste, ki se boste pri tem vzdržali oziroma ta zakon podprli, slovenski podjetniki hujši sovražniki kot mednarodni teroristi.

Hvala lepa. Že prej sem v razpravi omenila oziroma nanizala nekaj razlogov, zakaj bomo podprli ta zakon. In sicer, zakaj se bo namestila ta naprava? naprava? Zato, da se bodo odkrivale različne nezakonite prakse, recimo nezakonita proizvodnja trošarinskih izdelkov. Vsi vemo, da Slovenija je država, ki jo prečka veliko blaga in da

da bi dali tudi mi svoje informacije o poti tega blaga, tega ne moremo dati. Ta ukrep se bo uporabljal samo,

so že v uporabi, jih je kolega prej naštel, v Avstriji, Italiji, na Češkem, pa tudi v Franciji. Jaz mislim, da je dobro, da se te prakse poslužujemo tudi mi, ker je res namen slediti blagu in to z razlogom, da se to prepovedano blago ne sprosti na slovenski trg. Hvala. Hvala lepa. Če ni več drugih obrazložitev, gremo na glasovanje, in sicer glasujemo o predlogu zakona. Glasujemo.

TER REPUBLIKO SINGAPUR NA DRUGI STRANI. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona in glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja. Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je 25. novembra 2022 predlagal Državnemu zboru, da za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja imenuje dr. Marka Pahorja, ki bo funkcijo nastopil po izteku mandata viceguvernerju Jožefu Bradešku. Besedo dajem predstavnici Urada predsednika Republike Slovenije za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Po obvestilu guvernerja Banke Slovenije, da februarja naslednje leto poteče mandat viceguvernerju Banke Slovenije, je predsednik republike v skladu z zakonsko določbo v roku 30 dni po prejemu tega obvestila objavil javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatur. Guverner Banke Slovenije je predsednika republike ob seznanitvi s potekom mandata viceguvernerja hkrati zaprosil, da postopek predlaganja novega viceguvernerja v skladu z zakonom opravi v času njegovega mandata, saj bi sicer Svet Banke Slovenije ponovno vsaj nekaj časa deloval brez enega člana. Predsednik republike je na javni poziv prejel pet predlogov možnih kandidatk in kandidatov. To so redna profesorica dr. Mejra Festić, mag. Jana Benčina Henigman, Matjaž Noč, prof. dr. Marko Pahor in mag. Alenka Plut. Po opravljenih pogovorih s kandidati, presoji kandidatur in posvetovanjih z vodji poslanskih skupin se je predsednik republike odločil, da Državnemu zboru v imenovanje za viceguvernerja predlaga dr. Marka Pahorja,rednega profesorja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Dr. Pahor je na tej univerzi študiral, diplomiral in tudi doktoriral. Del doktorskega študija je opravil v okviru enoletnega bivanja kot Marie Curie raziskovalec v Groningenu na Nizozemskem. Po doktoratu je nadaljeval delo na Ekonomski fakulteti in je tu od leta 2016 redni profesor za področje statistike. Pedagoško pokriva predmete s področja analize poslovnih podatkov, statistike in raziskovalne metodologije, raziskovalno pa se ukvarja z aplikacijo sodobnih naprednih analitičnih metod na različnih področjih poslovnih ved, od menedžmenta, trženja do financ. Profesor dr. Pahor je ob tem pridobival tudi vodstvene izkušnje z vključenostjo v upravljanje fakultete, je član senata Ekonomske fakultete in že šesto leto tudi prodekan, zadolžen za finance, investicije in kadre.

ki pokrivajo široko področje ekonomije in poslovnih ved. V zadnjih letih se osredotoča predvsem na teme s področja makroekonomije, delovanja finančnih institucij in njihove digitalne transformacije, kar mu je v zadnjem desetletju prineslo dober uvid v njihovo delovanje, predvsem v delovanje bank in tudi novih podjetjih s področja tako imenovane finančne tehnologije. Prek sodelovanj v številnih projektih, ki jih financira Evropska unija, ter delovanja v mednarodnih univerzitetnih integracijah je pridobil dragocene izkušnje z delom v evropskih in mednarodnih institucijah. Sodeloval je na številnih svetovalnih projektih, deloval v nadzornih svetih in upravnih odborih gospodarskih družb. Aktivno govori angleški in italijanski jezik, pasivno španski in nemški. Kot je poudaril v svoji kandidaturi in predvsem na javni predstavitvi v predsedniški palači, bo v primeru izvolitve vse napore usmeril v uresničevanje sodobne, ambiciozne strategije Banke Slovenije. V svojem delovanju pa si bo med drugim prizadeval za to, da bo Banka Slovenije izkoristila priložnosti in izzive, ki jih za celotno bančništvo prinaša digitalna transformacija, tako v lastnem delovanju kot pri spremljanju in nadzoru drugih institucij, in da Banka Slovenije postane proaktiven partner novim tehnologijam. Po posvetovanjih z vodji poslanskih skupin v Državnem zboru je mogoče ugotoviti, da kandidat uživa zadostno podporo za izvolitev. Predsednik republike meni, da je profesor dr. Marko Pahor zaradi svojega strokovnega znanja, osebne integritete in dolgoletnih izkušenj tako v domačem kot mednarodnem okolju primeren kandidat za predlagano mesto in predlaga Državnemu zboru, da ga imenuje za viceguvernerja Banke Slovenije. Ob koncu pa, spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana predsednica Državnega zbora, dovolite, da se v imenu predsednika republike in v svojem imenu vsem zahvalim za dolgoletno uspešno sodelovanje med obema institucijama, predsednikom republike in Državnim zborom, še posebej pri predlaganju kandidatk in kandidatov za osrednje funkcije v državi. Predsednik republike je v desetih letih svojega mandata temu visokemu zboru predlagal 70 kandidatk in kandidatov v imenovanje za pomembne državne funkcije in razen 12 so bili vsi izvoljeni tudi v prvem krogu.

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija in za predstavitev poročila komisije dajem besedo predsednici komisije, kolegici Janji Sluga. Izvolite. Mandatno-volilna komisija je na svoji 6. seji, 8. decembra letošnjega leta, obravnavala predlog za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja, ki ga je Državnemu zboru 25. novembra letos posredoval predsednik Republike Slovenije. Zakon o Banki Slovenije v 36. členu določa, da viceguvernerje na predlog predsednika republike imenuje Državni zbor za obdobje šestih let in so lahko tudi ponovno imenovani. skladu s petim odstavkom 37. člena navedenega zakona je glasovanje o predlaganem kandidatu tajno, predlagani kandidat pa imenovan, če zanj glasuje večina vseh poslancev. Na seji komisije je kot predstavnica predlagatelja sodelovala Nataša Kovač, generalna sekretarka v Uradu predsednika republike, kije podala uvodno obrazložitev predloga. Iz predloga predsednika republike izhaja, da je na podlagi obvestila guvernerja Banke Slovenije o poteku mandata viceguvernerju Jožefu Bradešku z 28. februarja 2023 pričel postopek za imenovanje novega člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja. Na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov je prispelo pet predlogov. Po preučitvi kandidatur, pogovorih s predlaganimi kandidati in posvetovanji z vodji poslanskih skupin je predsednik republike Državnemu zboru predlagal, da za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja imenuje dr. Marka Pahorja. Predlog predsednika Republike Slovenije je pisno obrazložen, priloženo je soglasje kandidata h kandidaturi. Iz predloga izhaja tudi izobraževalna in poklicna pot kandidata in utemeljitev njegovih strokovnih kompetenc. Predlagani kandidat bo v primeru imenovanja za člana Sveta Banke Slovenije funkcijo nastopil po izteku mandata predhodniku in v skladu z določbami 38. člena Zakona o Banki Slovenije, ki opredeljujejo primere nezdružljivosti funkcije člana Sveta Banke Slovenije in določajo trimesečni rok od imenovanja za uskladitev statusa z določbami o nezdružljivosti. Mandatno-volilna komisija je na podlagi 36. člena Poslovnika Državnega zbora sprejela naslednji sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja imenuje dr. Marka Pahorja, ki bo funkcijo nastopil po izteku mandata viceguvernerju Jožefu Bradešku. Hvala lepa, predsednica komisije. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na glasovanje. V skladu s petim odstavkom 37. člena Zakona o Banki Slovenije Državni zbor o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje, to so kolegica Alenka Jeraj iz Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, kolega Aleksander Reberšek iz Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati, kolega Predrag Baković iz Poslanske skupine Socialnih demokratov in kolega Milan Jakopovič iz Poslanske skupine Levica. Članica te komisije sem tudi jaz kot predsedujoča, pri delu komisije pa bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke gospa Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu za sestavo komisije morda nasprotuje?

V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika bo poslankam in poslancem glasovnica vročena tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda za ali proti. V skladu s petim odstavkom 37. člena Zakona o Banki Slovenije bo predlagani kandidat za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja imenovan, če bo za glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika je neizpolnjena glasovnica neveljavna, neveljavna pa je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden pa preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju in zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo pričeloob 14. uri in bo trajalo do 14.15. Zdaj prekinjam 11.a točko dnevnega reda in 5. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 14.30 uri. Hvala lepa. Nadaljujemo s prekinjeno sejo in 11.a točko, to jez obravnavo Predloga za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora danes, torej 15. decembra 2022. Razdeljenih je bilo 76 glasovnic, oddanih je bilo 76 glasovnic, neveljavnih je bilo 15 15 glasovnic, torej veljavnih je bilo 61 glasovnic. Za je glasovalo 55 poslancev, proti je glasovalo 6 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Marko Pahor z večino glasov vseh poslancev imenovan za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja. Funkcijo bo nastopil po izteku mandata viceguvernerju Jožefu Bradešku. Čestitam članu Sveta Banke Slovenije - viceguvernerju dr. Marku Pahorju in mu želim uspešno delo! Gremo sedaj naprej z Mandatno-volilnimi zadevami in prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za imenovanje Maje Baškovič na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovne sodnice na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje Maja Baškovič. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Predlog je v obravnavo zboru predložila Vlada in zato za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo predstavniku Vlade Matevžu Frangežu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za gospodarski razvoj

Sedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja Javne agencije za varstvo konkurence poteče mandat na zadnji dan letošnjega leta, zato je svet javne agencije 22. julija 2022 objavil javni natečaj za imenovanje direktorja agencije. Na javni natečaj so se odzvali štirje kandidati, pri čemer je bila ena prijava nepopolna, en kandidat pa je od svoje prijave odstopil. V izbirni postopek sta bila tako uvrščena dva kandidata, ki sta pravočasno vložila popolne vloge, iz katerih je bilo razvidno, da izpolnjujeta formalne pogoje za imenovanje za direktorja agencije. Svet je kot najprimernejšega kandidata ocenil gospoda Andreja Matvoza, sedanjega vršilca dolžnosti direktorja, zato je ta predlog minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaž Han predlagal Vladi. Vlada pa predlaga Državnemu zboru imenovanje Andreja Matvoza za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za dobo petih let, to je od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2027. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence za dobo petih let imenuje Andrej Matvoz. Mandat mu začne teči s 1. 1. 2023. Obveščam vas, da bo na podlagi sedmega odstavka 12.h člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence predlagani kandidat imenovan, če bo za glasovala večina navzočih poslank in poslancev. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o Predlogu sklepa o spremembi Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov navedene preiskovalne komisije. Glasujemo.

in sicer prehajamo na prekinjeno 1. točko dnevnega reda, to je na Vprašanja poslank in poslancev. Glasovanje bomo opravili na podlagi pregleda predlogov sklepov poslank in poslancev za razpravo o odgovorih predsednika Vlade in ministrov z dne 15. decembra, to se pravi včeraj, ki je objavljen na e-klopi. Odločamo o predlogih sklepov. Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje dr. Vide Čadonič Špelič v zvezi z izpolnjevanjem predvolilnih obljub o strokovnem kadrovanju. Glasujemo.

Navzočih je 73 poslank in poslancev, 25 jih je glasovalo za, proti 48. (Za je glasovalo 25.) (Proti 48.) Ugotavljam, da sklep ni sprejet. Naslednji sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi s politizacijo slovenske policije. Glasujemo.

Na glasovanje dajem naslednji sklep: Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade dr. Roberta Goloba na poslansko vprašanje Ive Dimic v zvezi z dostopnim javnim zdravstvom. Glasujemo.Navzočih

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na poslansko vprašanje Janeza Ciglerja Kralja v zvezi z dokončanjem doma starejših občanov v Osilnici. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za finance Klemna Boštjančiča na poslansko vprašanje Andreja Hoivika v zvezi z izvajanjem Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Glasujemo.

mag. Bojana Kumra na poslansko vprašanje Jožefa Horvata v zvezi s pomočjo gospodarstvu zaradi visokih cen energentov. Glasujemo.

Državni zbor bo na naslednji seji opravil razpravo o odgovoru ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana na poslansko vprašanje Aleksandra Reberška v zvezi z reorganizacijo nujne medicinske pomoči. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Prekinjam 5. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 10. uri. Do takrat vam želim lep dan! Hvala.